Prelazimo na 17. točku. 17. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, drugo čitanje, P.Z.E. br. 577 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona članak 155. do 157. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, pravosuđe, Ustav, poslovnik i politički sustav i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica, Snježana Bagić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici, pred vama je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru u drugom čitanju. Zakon o sudskom registru donesen je i stupio na snagu '95. godine. Dakle možemo govoriti o njegovoj 12-godišnjoj primjeni, s tim da je od donošenja pa do danas mijenjan nekoliko puta, točnije 5 puta. Posljednje izmjene i dopune zakona bile su 2005. godine. I tim izmjenama i dopunama zakona su doista otklonjeni nedostaci koji su se odnosili na vrijeme potrebno da skupljanje isprava, potrebnih za upis u sudski registar, a također nedostaci koji su proizlazili iz nedovoljno reguliranosti pojedinih instituta zbog čega su se pojavljivali problemi u praksi. Primjerice postupak akreditacije po službenoj dužnosti nije bio u potpunosti reguliran. Nije postojala sankcija za predlagatelje koji nisu platili trošak sudske pristojbe i troškove objave upisa u "Narodnim novinama". I nije bila regulirana zabilježba spora, što je jako važno, se ne razumije./ … načela javnosti u istinitost i potpunost podataka u ovoj javnoj knjizi. Isto tako taj zakon trebalo je tada uskladiti sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o zadrugama i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te Zakonu o matičnom broju i Zakonu o bankama. Sve ove izmjene pokazale su se dobrodošlima u praksi i danas mislim da možemo s punim pravom reći da se sudski registar koji se vodi inače pri trgovačkim sudovima može smatrati uspješnim i doista brzim registrom koji se vodi djelomice u elektroničkom obliku, u elektroničkom obliku vodi se glavna knjiga. Dakle možemo reći da smo postigli cilj, to je da smo smanjili troškove upisa, da smo pojednostavili i ubrzali postupak upisa tim više što je taj upis u trgovački registar kod osnivanja trgovačkih društava i kod započinjanja gospodarske djelatnosti sastavni dio projekta Vlade HITRO.HR. Samo informacije radi. Upis subjekta kada se podnese u trgovački sud bilo koji trgovački sud u Republici Hrvatskoj traje jedan do dva dana. Postoje izuzeci kod osobito složenih slučajeva koji se mogu pojaviti gdje traje najviše tjedan dana. Zato se možda opravdano može postaviti pitanje zašto se sada predlažu nove izmjene i dopune. Osnovni razlozi se mogu sažeti u dvije grupe. Jedni su potrebe usklađivanja zakonodavstva pa i zakonodavstva koji se odnosi na ovu vrstu registara sa pravnom stečevinom Europske unije sa aquiem, a drugi razlog je zapravo povezan djelomice s prvim zato što uz ovo usklađivanje ide itekako dobro došla nadogradnja koju bi svakako trebali napraviti a to je da nadogradimo u tehničko-informatičkom komunikacijskom smislu ove registre s jedne strane kako bi sa aplikacijom dogradila, a s druge strane kako bi se kroz ostavljanje vremena i omogućavanje drugih subjektima koji mogu imati interes kao što su FINA, javni bilježnici, veliki pravni subjekti omogući ova danas poželjna komunikacija između zainteresiranih subjekata isključivo preko ovih suvremenih sredstava, dakle putem, elektroničkim putem. Kada govorimo o usklađivanju sa pravnom stečevinom Europske unije tada ovim izmjenama i dopunama zakona se usklađujemo sa jednim dokumentom Europske unije pod nazivom prva direktiva europskog parlamenta, odnosi se na registre. Dakle u postupku usklađivanja sa pravnom stečevinom ovim izmjenama i dopunama zakona u skladu sa tom prvom direktivom se uz dosadašnje vođenje glavne knjige podataka u elektronskom obliku predviđa i vođenje i objava isprava, kao što zove zbirkom isprava također u elektroničkom obliku tako da će sve ono što se pohranjuje na sudu i što subjekti upisa pridonose osim dakle onoga što se vidi u glavnoj knjizi sada i ono što su priložili bit će dostupno i vidljivo u elektroničkome obliku obliku i time će svi oni i to bez dokazivanja bilo kakvog pravnog interesa koji želi saznati neke podatke o subjektu upisa moći to neposredno izvršiti time što će se prijaviti na odgovarajući način u tu zbirku podataka. Isto tako se omogućava komunikacija registarskih sudova sa rekla sam javnim bilježnicima i drugim ovlaštenim osobama elektroničkim putem. Napominjem da to dakako da neće biti moguće već sutra, ostavlja se … /Ne razumije se./ … od otprilike godinu i pol dana kako bi se subjekti pripremili s jedne strane i s druge strane kako bi se i naša aplikacija nadogradila. I ono što je usuđujem se reći dobro došao imput Europske unije, a doprinijet će i pravnoj sigurnosti to je da se svi podaci o nekom financijskom subjektu, dakle ne samo ono što se odnosi na njegovu za upis i dokumente koje doprinosi kad se upisuje nego i njegovo poslovanje, dakle njegova financijska izvješća nalaze na jednom mjestu, u trgovačkom registru kao mjestu njegova upisa. Sada se zbog toga predlaže da se i financijska izvješća dostavljaju trgovačkom registru. Kako već sada se ta financijska izvješća dostavljaju FINA-i i koja ima već i tehničke pretpostavke, ljudske kapacitete da to čini s jedne strane, s druge strane to jest već obaveza po posebnom zakonu, Zakonu o registru godišnjih financijskih izvještaja radi pojednostavljenja same procedure, radi otklanjanja potrebe da to subjekti dostavljaju na dva različita mjesta predviđa se ovim zakonom da se u sudove, trgovačke sudove kao arbitarske sudove ti podaci dostavljaju putem FINA-e. FINA ukoliko ti subjekti ne postupe po svojoj obavezi ili nisu postupili u skladu sa sadržajem našeg izvješća kako je propisan zakonom, može ih tražiti da to dopune i te podatke onda FINA po službenoj dužnosti dostavlja sudu i ta dostava je onda oslobođena plaćanja bilo kakvih daljnjih pristojbi i naknada. Također se predviđaju i sankcije za one koji ne ispunjavaju ovu zakonsku obavezu, dakle ako to ne učine u roku od tri godine i ako to ne učine u daljnjem roku od objave pokretanja postupka brisanja subjekta upisa, a on ne učini … u tom roku od 6 mjeseci da da raspolaže bilo kakvom imovinom, će se provesti postupak brisanja takvog subjekta iz trgovačkog registra i time ćemo zapravo doprinijeti jednoj pravoj disciplini i brisanju iz registra tzv. "mrtvih duša", dakle trgovačkih društava koja su samo registrirana doista posjeduju bilo kakvu imovinu. U tom pravcu, a s obzirom da je ovo drugo čitanje zakona, Vlada Republike Hrvatske nije prihvatila prijedlog koji je, uvaženog zastupnika Leke koji je predlagao da se riječ: "imovina" kod postupka brisanja zamjenjuje riječju: "nekretnine" zato što je pojam imovine dakako šire od pojma nekretnine i to predstavlja skup stvari prava koje je neki subjekt imao i ne može se ograničiti samo na imovinu. Samo radi distinkcije, obaveze nisu dio imovine nego njezin teret pa se pojam knjigovodstvene imovine razlikuje od onoga koji je u pravnom smislu. I jedna još primjedba koja nije prihvaćena, ali ne zato što ne postoji odgovornost za nezakonito postupanje nego zato što država doista ne može odgovarati za samu istinitost upisa Naime podatke dostavljaju subjekti i ukoliko su provedeni u skladu sa dostavljenim ispravama onda doista država ne može odgovarati za istinitost podataka ali kako … /Ne razumije se./ razumije se./ … podataka upisanih ukoliko bi se dokazalo i pokazalo da je do upisa došlo zbog nezakonitog rada ili pogreške ovlaštene osobe, suca, odnosno državnog službenika, država već po općem zakonu, tj. Zakonu o sudovima odgovara za takvo nezakonito postupanje pa tu nije potrebno posebno propisati ovakvoj vrsti Uvažene dame i gospodo zastupnici toliko o izmjenama i dopunama, odnosno novinama koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Po ocjeni Vlade to je daljnje unapređenje ove vrste registara, važnog registra koji doprinosi pravnoj sigurnosti i transparentnosti sustava kada je riječ o subjektima upisa u trgovačkim društvima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Riječ u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice ima uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Bez obzira na ovaj kasni popodnevni sat, doista je ovo jedan vrlo bitan zakon koji imamo danas na klupama. Ja bih rekao ovo je jedan zakon koji donosi izuzetne novine i to novine koje ja vjerujem da će slijediti i neki drugi postupci pred državnim tijelima, kako sudski postupci, kako upravni postupci i postupci pred drugim tijelima koji imaju određene javne ovlasti. Ono što je vrlo bitno reći za sudski registar, to je jedna izuzetno važna javna knjiga u koju se upisuju subjekti koji sudjeluju u gospodarskom životu, znači subjekti koji su nastali temeljem Zakona o trgovačkim društvima i nekim drugim zakonima, vrlo je bitan taj trenutak upisa u sudski registar jer tada pravni subjekt stječe pravnu osobnost. On stječe pravni subjektivitet, znači sposobnost da bude nositelj prava i obveza, dakle kao kao kod čovjeka rođenje, upis u sudski registar je ovdje rođenje nekog gospodarskog subjekta koji nakon upisa u trgovački registar može poslovati, može nastupati na tržištu. Ako se malo sjetimo povijesti i cijelog funkcioniranja tog našeg sudskog registra na trgovačkim sudovima vidjet ćemo da on ima jedan svoj razvojni put od 90-tih godina od Zakona o poduzećima gdje je zapravo bila još i relativno jednostavna procedura osnovati poduzeće. Nije toga bilo u to vrijeme niti toliko puno, međutim kako nas je tranzicija sve više zahvatala, kako su ljudi ostajali i bez posla, kako su se zapravo firme privatizirale, sve više ljudi iz nekakve sigurnosti išlo osnivati ta poduzeća i trgovačka društva bez obzira da li su istinski željeli poslovati, istinski na tržištu željeli raditi. Išlo se osnivati poduzeća samo po onom principu dobro je da mi se nađe ako negdje dođemo u nekakvu nepriliku. Do čega je to dovelo? Dovelo je do nakrcanosti zapravo tog sudskog registra i sjetimo se '93. godine kada smo imali Zakon o trgovačkim društvima, kada smo imali obvezu ta poduzeća uskladiti sa Zakonom o trgovačkim društvima, kada smo dobili javne bilježnike kao vrlo značajne sudionike cijelog tog postupka osnivanja trgovačkih društava. Sada '93. godine trgovački sudovi su bili preplavljeni vrećama onih zahtjeva za usklađenje tih poduzeća. Naravno, bilo je tu masa onih koji uopće nisu poslovali, a u toj masi bilo je naravno i onih koji su imali opravdane razloge i koji su poslovali. Međutim, poslije toga situacija se ipak promijenila na puno bolje, jer danas se trgovačko društvo osniva onda kada zaista postoji realna i kada postoji potreba kada pojedinac zaista želi nešto raditi, kada želi nastupati na tržištu, tada prilazi osnivati određeno određeno trgovačko društvo, bio dioničko, bilo društvo s ograničenom odgovornošću ili slično. Postupak je bio kao što znamo, javni bilježnik je imao vrlo značajnu ulogu, ima i danas, određeni akti mogli su se i mogu se i danas raditi samo kao javnobilježnički akti, ali oduzimalo je to sve zajedno dosta vremena. Ako se sjetimo morali smo prikupiti brojne razne potvrde, svjedodžbe, doći kod bilježnika, zatim doći na sud sve to zajedno predati i to je sve skupa ljude prilično deprimiralo ne samo kod osnivanja određenog trgovačkog društva nego i kod same promjene, bilo sjedišta, bilo osobe ovlaštene za zastupanje. Sve je to bilo vrlo, vrlo složeno i komplicirano. Međutim, danas je to ipak sve bitno drugačije i mogu reći da mi je posebno drago da smo u mandatu ovog Sabora i ove Vlade učinili značajne korake kojima smo taj postupak pojednostavili. Samo se podsjetimo, osnovali smo urede Hitro.HR gdje danas ljudi mogu doći na jednom mjestu povaditi sve one potvrde koje su im potrebne. A ono posebno što je bitno temeljem ovoga Zakona kao ja bih rekao ono jedna vrlo, vrlo bitna novina, ovim Zakonom se omogućuje da sa svim tim potvrdama dođemo javnom bilježniku, da javni bilježnik sastavi sve potrebne isprave za osnivanje trgovačkog društva ili za neku promjenu i najobičnijim klikom na tipku enter u svom računalu sve to prebacuje u registar nadležnog trgovačkog suda. Dakle, nema više šetanja, nema više odite po potvrdu ovu, odite po potvrdu onu, dođite na sud, čekajte. Ne. Mi danas ovdje po prvi put u komunikaciji građana sa državnim tijelima imamo mogućnost komunikacije elektroničkim putem. To je dame i gospodo nešto doista vrlo značajno i bilo bi mi drago da to bude zabilježeno jer to je čini mi se način i put kako će komunicirat se i u sudskom postupku sutra i u upravnom postupku jer ta elektronička komunikacija znači zapravo rješavanje i pitanje, vrlo bolno pitanje u sudskim postupcima dostave. Kako nekomu dostaviti presudu, kako mu dostaviti poziv? Ako ima odvjetnika, odvjetnik će vjerojatno u budućnosti morati imati računalo sa kojim će komunicirati sa sudom. Opet klik na enter, presuda je tu, rokovi počinju teći i riješili smo problem. Tako nešto funkcionira već u nekim zemljama i ja vjerujem da nije daleko niti dan kada će to biti i kod nas. Da je tome tako vidimo iz ovoga Zakona. Klub Hrvatske demokratske zajednice na tragu svega ovoga što ovaj Zakon donosi, a ovo je najbitnija promjena koju sam rekao podržava donošenje ovog Zakona, Zakon je u odnosu na prvo čitanje bitno i nomotehnički poboljšan i naravno ovakav Zakon doprinosi i jednoj većoj pravnoj sigurnosti, jednom kvalitetnijem poslovanju na našem tržištu. Vrlo je bitno također i ova novina da će biti objavljeni i sva ova financijska izvješća, jer znate ako ulazite u poslovanje tvrtka A sa tvrtkom B vrlo je bitno da se informiramo sa kim smo to u nekakvom poslovanju. Da nas netko ne prevari u tom poslovanju, nego naprosto da vidimo da li imamo posla sa ozbiljnim subjektom ili neozbiljnim, da provjerimo njegov temeljni kapital, da vidimo tko su osobe ovlaštene za zastupanje, da vidimo njegove financijske rezultate unazad par godina jer sve je to objavljeno i sve će to biti objavljeno u registru nadležnih trgovačkih sudova. Stoga, mislim da smo u ovom segmentu registarskih sudova zaista u ove do sada 3 godine napravili jedan veliki posao i na koncu to je posao koji utire put i sugerira načine i za ostale postupke u kojima smo također dosta učinili, ali posebno vezano za pravosuđe, posebno vezano za upravu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Kolega Bošnjaković je rekao da je ovo veliki korak. Slažem se. To je stvarno veliki korak u u načinu komunikacije građana sa državnom vlasti. U ovom trenutku to su pravne osobe tvrtke, pa sasvim sigurno da će taj način komunikacije, elektronički način komunikacije u realnom vremenu trenutačni sutra postati predominantni način komunikacije sa vlašću. Zašto? Zato jer omogućava trenutačnost, omogućava ravnopravnost i omogućava javnost rada. Ovaj Prijedlog zakona motiviran je usklađivanjem sa europskim direktivama glede sve šireg opsega dokumenata koji se mogu prezentirati i koristiti u radu državne uprave u elektroničkom obliku. Kao što rekoh, bitno je da je brzo, bitno je da je efikasno, kao što se ono kaže HITRO.HR, ali najbitnije od svega jeste da je otvoreno. Najbitnije od svega da svatko može na svom računalu provjeriti kako, koji koji mu je poslovni partner, kako je registriran, s čim je registriran, kako mu stoji poslovanje i tome slično. To će dobrim dijelom ako se bude provodilo tako kako piše, stati na kraj nesavjesnom i aljkavom poslovanju. Isto je tako važna elektronička komunikacija između sudova na jednoj strani, javnih bilježnika na drugoj strani koji su dobili određena ovlaštenja u u poslovanju i ovlaštenika tvrtke na trećoj strani. Sve te tri stranke ovim sustavom kad profunkcionira, ako dobro profunkcionira moći će zajednički kontrolirati zapravo jedan drugog, da li je ova druga stranka obavila posao kako treba i pridonijeti bržem poslovanju i efikasnijem i poštenijem poslovanju države. Važno je isto tako da se financijske isprave dakle, završni računi, revizije, izvješća revizije itd., nalaze u bazi podataka. Jednako je tako važno što se u dobrom broju zakona koje smo u zadnje vrijeme u proceduri nije našlo činjenica da postoji batina. Postoje kaznene odredbe za onoga tko ne izvršava obaveze iz ovoga zakona onako kako je to zakonom predviđeno. Nažalost, te batine su smiješnog obujma. Kazne od pet tisuća kuna, sasvim sigurno onog tko nesavjesno i aljkavo posluje neće pokolebat u njegovim nakanama. To je kazna koja danas vrijedi dvije malo bolje večere. To su dobre strane. I treba ih pohvaliti. Stvarno su dobre. Nakana je unapređenja sustava i toj nakani se treba prikloniti. Poneke strane su upitne. U tekstu zakona u članku 2. pojavljuje se alternativa papira i digitaliziranog oblika podataka. Naravno da će ta alternativa jedno vrijeme funkcionirati. Nije uopće upitno. Ali mislim da bi zakon trebao predvidjeti i neki rok do kojeg bi digitalizacija podataka postala obavezna. Dakle, ne ostaviti mogućnost da poslovni subjekt bira, da li će svoj upis imati u papirnatom ili digitalnom obliku. Povećava se obujam poslova Svakom godišnjom kontrolom prije svega, što je propisano člankom 13. Ta kontrola ne samo činjenice da li je da li je financijska dokumentacija predana, nego i činjenica je li ona kompletna, je li napravljena kako Bog zapovijeda? Tako kontrola sasvim sigurno će povećati i posao i odgovornost FINA-e. Neko će to na koncu balade morat platiti jer svaki posao netko mora platiti. Ovaj zakon košta i netko će taj ceh morati platiti. Najvjerojatnije će to biti korisnici, tko bi drugi? Pretvaranje kompletnog upisa u elektronički oblik dakle, u digitalni oblik po ovom zakonu je dobra mogućnost. Predlažem predlagatelju da razmisli o tome da to napravi obvezom. Ima elemenata ovog zakona koji su pomalo čudni. Primjerice organizacijski oblici tvrtki po europskoj shemi, shemi Europske unije uvode se u zakon, a primjenjivat će se tek kad uđemo u Europsku uniju, što je propisano člancima 5. i 11. Onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju primjenjivat će se direktno propisi Europske unije, pa će to biti savršeno nepotrebno. Ne vidim zašto ovo stoji ovdje, osim da se pokažemo dobrim učenicima koji eto, respektiraju respektiraju učitelje, pa evo stavit ćemo mi tu 'nutra da se zna da mi o tome znamo, a nećemo primjenjivati. Sad normalno da nećemo primjenjivati jer se ne slaže sa cjelokupnim našim zakonskim okvirom. Zakon se zove Zakon o sudskom registru. A u tekstu se govori o registracijskim sudovima. Mi imamo općinske sudove, imamo županijske sudove, imamo prekršajne sudove, nemamo registracijske sudove u našem Zakonu o sudovima. Znam što se misli. Svaki sud koji vrši registraciju tvrtke je registracijski sud. Ali taj termin ne postoji u Zakonu o sudovima. Mislim da ne bi trebao postojati ni tu. Ne vidim zašto ne bi moglo pisat kao što to činjenica je, Sudski registar, registar ovoga i onoga suda. Jer registracijski sudovi ne postoje. Dovodimo se u leksičku i pravnu zbrku. Ne znamo o čemu se zapravo govori kad se spominje neki izraz, pa jednoznačnost je tu vrlo korisna. Ono što mislim da je nedopustivo je nešto čega u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona nema. Nedopustiva je neupornost u odbijanju da se vrati famozni članak 41.a. kojim se dužnici nisu mogli upisati u Sudski registar. Obrazloženje predlagatelja jeste da bi to porušilo brzinu, porušilo sustav i da se nikako ne uklapa u ove nakane o kojima se u prijedlogu zakona radi. Uopće nisam uvjeren u to. Informatizacija sustava savršeno sigurno omogućava preklapanje baza podataka i vađenje iz baze podataka o dužnicima, prvenstveno prema državi. Podataka o onim tvrtkama koje su, i vlasnicima tvrtki koje se sad žele upisati u Sudski registar. Mislim da kompjuterizacija, digitalizacija i elektronska obrada tih sustava bi zapravo olakšala stvar. Lakše je ustanoviti tko je dužnik sada, nego što je to bilo kad su se stvari rješavale samo papirnato. Vidim da Vlada odbija taj prijedlog uvrštenja članka, ali smatramo sam svojom obavezom iznijeti stav kluba Hrvatske narodne stranke, da bi vraćanje tog članka 41.a. doprinijelo poštenijem poslovanju u Republici Hrvatskoj i uklanjanju barem dijela onog što se nekad zvalo gospodarskim kriminalom, danas se zove nesavjesnim poslovanjem, kako li već ali znamo o kome se radi. O onima koji zatvaraju jedne tvrtke jer su tamo ostali dužnima pa otvaraju druge, počinju s čistim stolom a punom kesom kod kuće. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Kruno Peronja. Uvaženi zastupnik Rade Ivas. gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Upravo je pred nama Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u sudskom registru koji je nakon prvog čitanja Vlada uputila u ovo drugo čitanje. Radi se o zakonu koji uvodi niz novina u oblasti sudskog registra i koji će zasigurno povećati sigurnost, transparentnost se ne razumije./… prometu, bolje zaštititi autentičnost isprava, onemogućiti krivotvorenje isprava te uspostaviti novu kvalitetniju komunikaciju u sudskom registru putem elektroničkih medija što je veoma važno kad znamo da je sudski registar vrlo važan registar u koji se upisuju pravni subjekti koji činom upisa stječu i pravnu sposobnost. Inače, Zakon o sudskom registru stupio je na snagu prije dvanaest godina 1995. godine. Od tada je do danas nekoliko puta mijenjan a zadnje izmjene izvršene su 2005. godine kada su uklonjeni nedostaci koji su se odnosili na vrijeme potrebno za skupljanje potrebnih isprava za upis u registar, nedovoljna reguliranost pojedinih instituta što je dovodilo do problema u praksi te neusklađenost sa stalnim važnim propisima. Ovim izmjenama povećava se efikasnost upisa u sudski registar, izjednačile su se pravne, u pravima i obavezama domaće i strane fizičke osobe. A ono što je važno omogućila se i primjena projekta HITRO HR koji je Vlada Republike Hrvatske donijela s ciljem da se subjektima upisa omogući što brže, jednostavnije započinjanje gospodarske i poduzetničke aktivnosti. No, prišlo se i daljnjem usklađivanju ovog zakona i to ovim izmjenama i dopunama. Vrši se usklađivanje u dva pravca. Prvo usklađivanje zakona s pravnim stečevinama Europske unije te nadogradnja registra u tehničkom smislu a radi uspostave kvalitetnije komunikacije i to putem elektroničkih uređaja, tako da ove promjene možemo uglavnom svesti u nekoliko grupa. Prvo, da se uz dosadašnje vođenje glavne knjige uvid u isprave i podatke. ima kompjuter i da iz vlastitog doma ili radnih prostora jednim klicanjem na kompjuter dobije sve ove podatke. Drugo, ovim izmjenama stvara se podloga za komunikaciju registarskog suda s jedne strane i javnog bilježnika i drugih ovlaštenih osoba i to putem elektroničkih medija. Sigurno da će ovo ubrzati ovaj postupak upisa u sudski registar i mislim da je ovo jedna od vrlo značajnih, bitnih, kvalitetnih promjena koje ovaj zakon uvodi. Dalje, uvodi se obaveza dostave financijskih isprava radi upisa u sudski registar i to putem financijskih agencija. Naime, financijske agencije su dužne bez odlaganja obavijestiti sud da su potpune financijske isprave predane u roku a isto tako da bi sud mogao sankcionirati neprovođenje ove odredbe propisana je obaveza financijske agencije da sudu dostavi popis obaveznika koji obavezu nisu propustili. Sigurno da će ove odredbe ostvaruju načelo transparentnosti upisa te zaštite samog povjerenja u upis u registar. uređuje se i način postupanja suda u slučaju kada je subjekt upisa propustio izvršiti obavezu predaje financijskih isprava tri godine uzastopno. Naime, u članku 70. važećeg zakona propisano je da će se takvi obveznici brisati iz sudskog registra. No, kako registarski sudovi nemaju mehanizam i ovlasti putem kojih bi provjeravali i uspoređivali poslovanje pojedinih subjekata upisa ovim prijedlogom zakona taj članak se u cijelosti mijenja i usklađuje se, i omogućuje se sudu da može provoditi i ove odredbe. I na koncu mogu kazati da se ovim izmjenama omogućio upis u sudski registar određenih pravnih osoba međunarodnih kao što su Europsko trgovačko društvo i Europsko interesno udruženje. Jasno da se ove odredbe odgađaju primjenjivati do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Da li je ove odredbe trebalo unijeti u ovaj zakon ili ne možemo o tome raspravljati, ali one ne mijenjaju i ne umanjuju vrijednost ovih izmjena. u sudski registar da će se povećati sigurnost u sudski registar, da će povećati sigurnost i transparentnost u gospodarskom pravnom prometu, da će se bolje i kvalitetnije zaštititi autentičnost isprava, onemogućiti krivotvorenje, a ono što je najbitnije uvodi se jedna kvalitetna komunikacija između registarskih sudova i ovlaštenih subjekata. Mislim da ovaj zakon treba prihvatiti. Hvala lijepa. **Milinović, Darko

poštovana državna tajnice. Evo, kod Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru nažalost moram ponoviti onu identičnu primjedbu koja nije ispravljena od prvog čitanja do ovog konačnog prijedloga. Naime, evo predlagatelj tj. Vlada u objašnjenju odnosno u ocjeni stanja o osnovnim pitanjima koje treba urediti ovim zakonom poziva se na vlastito, na provedbu projekta HITRO HR koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila još 2004. godine odnosno donijela s ciljem da se subjektima omogući što brže i jednostavnije započinjanje gospodarske i poduzetničke djelatnosti, naravno što uključuje smanjenje broja potrebnih odobrenja te njihovo prikupljanje na manjem broju mjesta. Za napomenuti je da upravo ovaj dio glede samog počinjanja djelatnosti dakle upis u sudski registar je bilo nešto i prije ovog Nacionalnog programa što je bilo najbrže u čitavom tom jednom procesu pokretanja posla. Ali svaki napor kojim se ubrzava i relativno brz postupak jeste za pozdraviti. I svakako i to je nepobitna činjenica da se mnogi i subjekti hvale da upravo zahvaljujući projektu «Hitro HR» je omogućeno stvarno najbrže započinjanje gospodarske djelatnosti. Međutim ono na što skreće pozornost i što nije dobro ni za državu ni za radnika a onda u cjelini ni za samu državu jeste što su se ukinuli oni sigurnosni ventili koji su onemogućavali koliko toliko neodgovornim subjektima koji su ranije poslovali nezakonito na način da su ostali dužni i državi i radnicima. omogućena je jedna zlouporaba da upravo povodom projekta «Hitro HR» ponovo osnuju tvrtku, novu tvrtku a da ostanu dužni, tako izigraju potraživanje potraživanje same države a i radnika. Koji onda postaju danas sutra socijalni problem i država ih mora financirati. A ovaj uspješni gospodarstvenik koji svako malo osniva nove tvrtke i to po projektu «Hitro HR». Ja mislim da mi možemo biti hitri i učinkoviti za savjesne subjekte bilo oni fizičke osobe ili pravne osobe, ali jednako tako da onemogućimo ovakvu zlouporabu. To se tek sada vidi, pisali su naši mediji o tome da su velike zlouporabe upravo u provedbi projekta «Hitro HR» a to je sasvim nepotrebno. Jer to samo s jednom odredbom možemo riješiti problem. Da se ne može osnovati tvrtka pa ni po projektu «Hitro HR» ni po redovnom projektu ne može ta osoba osnovati tvrtku novu, ako je dužna staroj staroj tvrtci. Takav način dakle ali mnogi tome pribjegavaju i to kada? Nakon dugotrajnog suđenja, nakon dugotrajnih ovršnih postupaka i kad je već ovrha neumitna i neminovna onda on lijepo ugasi, likvidira poduzeće i sutradan osnuje novu tvrtku nevin od svih potraživanja prema državi i prema radnicima. Meni uopće nije jasno zbog čega se to uporno odbija odnosno zbog čega je likvidirana ta norma? norma? Dvije norme. Rečeno nam je tada bilo kada je to nestalo iz zakona da je upravo to zbog toga da su i dalje moguće izigrati i taj mehanizam. Jeste, pa svaku normu je moguće izigrati. Ali koliko toliko to je bio otežavajući uvjet, mehanizam odnosno prema takvim osobama. Dakle najviše nažalost koristi od provedbe projekta HR upravo imaju ti. Jer ovi koji su i do sada, oni su mogli registrirati tvrtku za 15, 20 dana. Tu je pravosuđe bilo najefikasnije. Dobro, pozdravljamo ako je to moguće i za 3 dana. Ali su štete velike upravo što nam se kroz taj projekt provlače ovi. Dobra rješenja glede same informatizacije nažalost ne provode se odnosno te norme ne stupaju na snagu danom stupanja na snagu čitavog zakona nego se pravi izuzetak da takve norme stupaju na snagu tek 2000 zapravo danom, stupaju na snagu kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. Za ove odredbe koje se tiču registracije europskog društva «Societas Europe» ili europskog gospodarskog interesnog udruženja sasvim je to razumljivo. Ali zbog čega ovakve, ovakva dobra rješenja u zakonu a to je spajanje sa javnim bilježnicima. Dakle čitava ta internetska komunikacija koja olakšava rad nema nikakvog razloga tim prije ako se hvalimo i uspjesima u internetizaciji pojedinih službi da one stupaju na snagu I zbog čega se odgađa njihova primjena evo ovdje u članku 31. tj. zadnjem? Jednako tako u obrazloženju na što se skreće pozornost da se tome ne bi, to se ne bi smjelo dogoditi. Naime u obrazloženju pojedinih odredbi kaže se, kaže se da će se na ovakav način odnosno primjenom zakona postići bolja zaštita autentičnosti isprava što je točno. Onemogućavanje krivotvorenja istih, ali ovo nije ni u kom slučaju točno odnosno ne smije biti točno. Smanjivanje izdataka za uredski materijal i zaštita okoliša tj. budući da će se postupno papir kao medij nositelj podataka i isprava napustiti. Jedna Austrija koja ima gotovo kompletnu državnu državnu upravu sačinjenu na temelju modernih komunikacija i tehnologija nije napustila rezervni način. To je sigurnosni način koji uvijek mora biti i u u pisanom obliku tj. gdje papir mora biti nositelj kao medij nositelj informacije. On se, on je uvijek rezervni i on se ne može napustiti. Kao u vođenju svih registara počevši od matica rođenih, vjenčanih ali isto tako i kod ovoga. Prema tome ja evo samo skrećem pozornost. Vjerujem da se tome neće, da se to neće dogoditi i zato mislim da je ovakvo jedno obrazloženje šteta je da ova glavna primjedba gdje se omogućava ovima koji zloupotrebljavaju pravo umjesto da im sužavamo prostor mi im na ovakav način još širimo prostor i šteta što je s takvog jednog nedostatka takve odredbe kao jednog sigurnosnog ventila narušena čitava jedna koncepcija dobrih izmjena i dopuna Zakona o sudskom registru. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, poštovana predstavnice predlagatelja pa naprosto se nameće jedno pitanje kad je riječ o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Čemu je svrha uopće registar subjekata koji se pojavljuju na određenom tržištu? Zašto država treba registar? Zašto ga mi mijenjamo? Pa upravo registar treba radi sigurnosti onih koji nastupaju na određenom tržištu. Treba njihova legitimacija, dakle samih tih pravnih subjekata i treba vrlo precizni podaci tko ih zastupa i u kojoj mjeri. zašto to uopće navodim? Da bih potkrijepio tezu kolegice Ingrid da ova ovako osmišljen registar otvara mogućnost manipulacije u one namjere koje zakonodavac želi postići. Dakle oni koji imaju namjeru izigrati registarski sud i nezakonito nastupati na tržištu mogu poslati tvrtku vlastitu u stečaj i odmah osnovati novu i preko nje poslovati. To nije cilj koji bi trebali mi odobriti. Dakle, ja predlažem da čak za ovaj zakon predlagatelj razmisli da li treba unijeti odredbu da se ne može osnovati nova tvrtka, novo trgovačko društvo, novi subjekt ako je već jedan onog osnivača u stečaju. Da je to tako vrlo stidljivo ovaj zakon u članku 3. 6. a sad će to biti stavak 7. ili 8. ne znam svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa koji je proveden. Kad bi sada pitao ili oni koji su predlagali ovo šta to znači. Je li to znači da je vjerodostojan upis imena osnivača, osobe koja predstavlja i zastupa pravnu osobu koja se je registrirala na tržištu i je li u tom slučaju vjerodostojan i financijski izvještaj koji država stavlja u registar? Je li se na njega, na njemu ili na njega mogu osloniti sudionici na tržištu? Ne mogu jer država ne garantira, ne jamči materijalno za ispravnost podataka o upisu. Ne jamči i ne garantira. Mada se kaže da je načelo javnosti, načelo transparentnosti, načelo hitnosti u postupanju, dakle ažurnosti time se smatra da su i podaci ažurno točni. Ali država ne uvodi načelo odgovornosti za podatke u javnom registru. Zbog toga mislim da je propust, namjeran propust da se onemogući registracija istim osnivačima koji su već svoju tvrtku poslali u stečaj, propust koji u nesređenoj pravnoj državi kada se presude sa sudova čekaju i po nekoliko godina omogućuje da na tržištu, u tržištu ili tržištu Republike Hrvatske sudjeluju subjekti iz špekulativnih razloga. To je naprosto nedopustivo da mi preko toga jednostavno prelazimo. I time bih i završio, da predlagatelj još jedanput razmisli do glasovanja o ovom zakonu da li treba vlastitim amandmanom riješiti pitanje novog upisa ako je osnivač već stari svoj subjekt poslao u stečaj i stečaj traje. Hvala lijepa.

izigra sud i onaj koji je prezadužio određenu tvrtku, odveo ju u stečaj da može odmah otvoriti novu. Djelomično, zapravo je to i formalno gledajući i točno što ste vi rekli. Međutim, ono što smatram kao problem u tome mislim da to nije problem registarskog suda, mislim da je to problem nekih drugih postupaka i drugih državnih tijela. To je već povezano i sa kaznenom odgovornošću, to je povezano u principu sa sa djelatnošću državnog odvjetnika, policije da takve stvari pogledaju. A ovaj zakon je baš omogućio jednu transparentnost, jer vi sada imate mogućnost zapravo i obvezi da se financijska izvješća objave. To znači da vi kad ulazite u poslovni odnos sa mnom da ćete lijepo kliknuti na Internet i vidjeti po mojim financijskim izvješćima jesam li prezadužen, jesam ja korektan ili ja nisam korektan. Do sada to nije bilo tako. Znate? Tako da ona izjava iz članka 41.a gdje je netko rekao da on nije zadužen i te stvari po meni je potpuno bezvrijedna. I postavit ću jednog drugo pitanje, praktično. Ajmo simulirajmo da smo nas dvojica u poslovnom odnosu, da sam vas ja totalno doveo u zabludu da nemam ništa, da sam svoju firmu zadužio i da sutra otvorim novu firmu sa imovinom, sa ne znam čime. I vi sada po Zakonu o trgovačkim društvima imate potpuno pravo od mene kao od osnivača tog novog trgovačkog društva ići na zapljenu moje imovine, a u koju spada i osnivački ulog u toj novoj firmi i imate mogućnost zapravo svoje potraživanje koje niste naplatili iz one firme koju sam ja doveo u stečaj i imate se mogućnost naplatiti iz ove. Tako da mislim da ovo pitanje netransparentnosti da ne treba ga povezivati zapravo za Zakonom o sudskom registru. To je pitanje policije, to je pitanje državnog odvjetništva, to je na koncu pitanje i morala u poslovanju subjekata na našem tržištu. Mislim da je to, a to je u svakom slučaju ovakvim zakonom i taj moral će se razvijati i dosegnuti jednu razinu da će to biti zapravo kao što je vani nezamislivo da vi odvedete firmu u stečaj i otvorite sutra drugu firmu. A kod nas to više djelomično radi toga što ne reagira policija, što ne reagira državno odvjetništvo, porezna uprava i druga državna tijela. Ispričavam se. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Bošnjaković, vaše dobre namjere često mogu odvesti u pakao. Prema tome situacija, realna situacija u Hrvatskoj je da ne djeluje promptno ni sud, da čekamo presude po nekoliko godina, da moral poslovni, Bože daj da ga možemo na njeg se pozvati već sutra. Ali dok ne dođemo do toga, a sami ste rekli da u formalnom smislu stoji mogućnost. Ako tome još dodamo da mi imamo osnivački ulog od 20 tisuća kuna, a da država ne jamči materijalno, materijalno ne jamči da su podaci o upisu točni. Dakle moja namjera je zaista bila da realno sagledamo situaciji u kojoj se sada gospodarstvo republike nalazi, koje se nalazi i šta nam prijeti iz ovog ovako određenog upisa. Hvala lijepo. Hvala. I u ime kluba HDZ-a, pet minuta, gospodin zastupnik Kruno Peronja. Izvolite.

kako je doista Sabor dinamičnim radom pristupio jednom kontinuitetu i usklađivanju svih onih potrebitosti sa svakodnevnom praksom, a posebno kad se ima na pameti da želimo uskladiti uskladiti zakonodavstvo sa europskom stečevinom, a još više kada želimo omogućiti da svakom poduzetniku, svakom obrtniku, svakom koji želi se baviti registriranom djelatnošću omogući se upis u sudski sudski registar. Upravo je intencija ovoga prijedloga zakona da se poveća učinkovitost upisa u sudski registar, da se izjednači u pravima i obvezama i obvezama domaće, inozemne, pravne i fizičke osobe te da se smanje troškovi upisa i kako bi se u konačnici taj postupak ubrzao. Naravno da želja za daljnjim usklađivanjem je i rezultirala upravo primjenom ovoga predloženog zakonskog teksta. Ja ću u prvom redu istaknuti ono što svakog praktičara muči, a to jest na koji način precizirati koje su isprave posebno financijske potrebite da bi se moglo ishoditi ishoditi upis u sudski registar na koji način i kakav i kojom brzinom i kojom ekonomičnošću. Upravo je i zato navedeno taksativno što su to pojedinačna konsolidirana financijska izvješća prema propisima u računovodstvu. Ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća kako se i na koji način pripadajuća revizorska mišljenja također objavljuju te da se uz glavne prijave glavne prijave prilažu i sve isprave u elektroničkom obliku kako bi se doista omogućilo da svatko bez dokazivanja pravnog interesa će često u praksi donosilo do jednog otegotnog administrativnog postupka da se može izvršiti uvid u isprave, sve one isprave koje prilaže prijave, prijavi, tako da se neposrednim uvidom u zbirku isprava već to može obaviti i jednostavnim

u prijelaznim i završnim odredbama da će se izabrati registarski sud i naputkom propisati uvjeti i način ostvarivanja ovim zakonom predviđene elektroničke komunikacije ovlaštenih osoba s tim sudom, ja predlažem da svakako to bude jedan od većih trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj kako bi se i na taj način educirali svi potrebni sudionici za tu primjenu. Naravno financijska agencija i njezina prevažna uloga jest da se upravo sve one sve one financijske isprave predaju sudskom registru putem financijske agencije te da se financijska agencija obvezuje vratiti podnositelju one isprave za koje se utvrde da nisu potrebne. Financijska agencija koja se upravo bavi financijskim stvarima, vrlo će precizno, sigurno i brzo utvrditi što sve nedostaje, a onda će bez odgode obavijestiti registarski sud da su potpune financijske isprave predane u rokovima koji se za to zahtijevaju. Posebno ističem i da se konačno i lektura predloženih zakonskih tekstova radi na način da se što više hrvatskih imena, hrvatskih nazivlja uvede gdje je to moguće, primjerice: kopija – preslika, i ono što je još važno istaknuti da će registarski sud brisati subjekt upisan na zahtjev tijela za porezne za porezne poslove ako subjekt upisa nema imovine i da će registarski sud po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja društvom ako ono tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi i ne predaje svoje financijske isprave. Također i kaznene odredbe vrlo se precizno kaže u kojem slučaju će se platiti novčana kazna i kako na kraju natjerati podnositelja da ispuni sve one zakonom predviđene radnje. Stoga će zasigurno ovaj potrebiti prijedlog zakona prihvatiti Hrvatska demokratska zajednica. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Na kraju samo par riječi dozvolite mi osvrnuti se na neke primjedbe koje su date na ovaj tekst zakona, i sugestije u smislu njegovoga poboljšanja. Naime uglavnom svi se slažemo da kada je riječ o poboljšanju postupka, po jednostavljanju postupka, povećanju transparentnosti kako je ovdje netko rekao otvorenosti sustava, a to je više nego dobro došlo. Dakako svi težimo tome da nam sustav osobito registri budu pouzdani i brzi. na terminologiju zakona, pa samo jedno pojašnjenje. Registarski sud se koristi kao termin zato što je već Zakon o sudskom registru iz 95. godine napisano da se u smislu toga zakona u daljnjem tekstu koristi termin registarski sudovi kada govorimo o trgovačkim sudovima koji vode registre, trgovačke registre. Što se tiče nadogradnje ovog sustava i povećanje broja isprava koje će biti dostupne svim zainteresiranim subjektima i to bez dokazivanja posebnoga pravnoga interesa u elektroničkom obliku najvažnije uz zbirku isprava je i dostava financijskih izvješća. Financijska izvješća su dokumenti koje su već po posebnom drugom zakonu, a to je Zakon o registru godišnjih financijskih izvještaja dužni dostavljati trgovački subjekti, subjekti, dostavljaju ga FINA-i kako bi netko tko je zainteresiran za poslovanje nekog subjekta osim njegovog postojanja i osim osnovnih podataka o njemu, mogao steći uvid i u njegovo financijsko poslovanje dobro je i potrebno da taj podatak bude vidljiv, dostupan i u mjestu njegova upisa gdje steče pravnu osobnost, dakle u registarskom sudu u trgovačkom i zbog toga, zato što je to već posebna obaveza propisana i to već FINA već čini upravo zbog toga se radi olakšavanja postupanja subjektima obveznicima ovakvih financijskih izvještaja da se ti podaci po službenoj dužnosti prosljeđuju sudu i to neće predstavljati bilo kakav dodatni financijski teret, a dakako ni sadržajnu obavezu za one koji tu obavezu kao takvu već imaju. Postavilo se pitanje zašto se predlaže …/Govornica se ne razumije./… od godine i pol dana kada trgovački registri, odnosno registarski sudovi dobro funkcioniraju, to je točno. Međutim, da bi se sustav mada imamo samo 12 trgovačkih sudova mogao pripremiti za ovaj nove zadaće, dakle za informatičko objavljivanje i zbirke isprava i financijskih izvještaja potrebna je njegova nadogradnja, ne dakako možda kad je riječ o sudovima, odnosno zasigurno kada je riječ o sudovima godinu i pol dana. Međutim, i činjenica da ovim Zakonom se omogućava povezivanje i bit će zapravo dužni to učiniti svi javni bilježnici i druge ovlaštene pravne osobe. U Hrvatskoj imamo nešto više od 270 javnih bilježnika i na žalost činjenica jest da oni u ovom trenutku ne mogu to učiniti, ne mogu se jednostavno povezati sa registarskim sudovima i zbog toga je potrebno napraviti ovakvu jednu odgodu od otprilike godine i pol dana, tj. točnije do 1.1.2009. godine. I na kraju dozvolite mi se osvrnuti na ono što se svaki put kada govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, odnosno o transparentnosti sustava spominje, a to je naša mi se zajednička želja pitanje kako dolazimo do toga cilja, a to je da imamo pravne subjekte koji uredno posluju u sustavu i da imamo sustav koji doista učinkovito onemogućuje zloupotrebe pravnih subjekata i gospodarskih subjekata i koji bi onemogućio da se subjekti koji nesavjesno posluju, koji ostavljaju velike dugove, koji tjeraju tvrtke u stečaj ne upisuju u, ne osnivanje. Činilo se da je jedno rješenje, nadali smo se da bi bilo učinkovito rješenje ona potvrda koju su po izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru otprije nekoliko godina trebali …/Govornica se ne razumije./… subjekti, a to su bile potvrde da on niti društvo u kome ima dionice ili udjele nema nepodmirenih obaveza, nema nepodmirenih dugova i da dostavlja potvrdu ovlaštene banke kod koje obavlja poslove platnog prometa. Dame i gospodo zastupnici, brojke pokazuju da ni takva potvrda nije nimalo zapravo smanjila broj subjekata koji se upisuju, pa niti subjekata koji ne ispunjavaju svoje financijske obaveze, odnosno koji tjeraju tvrtku u stečaj. Tu se onda doista može osnovno postaviti pitanje kakva je bila svrha tih potvrda i kako su oni uopće dobivali. U našem slučaju čini se da bi odgovor mogao biti jednostavan. Zašto? Zato što se predlaže da i to je bilo propisano zakonom, pardon, da se dostavljaju podaci, potvrde da trgovačko društvo ili društvo u kome netko ima dionice i udjele nema nepodmirenih obaveza. knjige dionica, knjige udjela se vode negdje drugdje i na žalost podaci o tome koji su koji su vlasnici pojednostavljeno rečeno, odnosno tko je dioničar ili nositelj udjela u nekom trgovačkom društvu vodi se u knjizi dionica. Pa zbog toga u krajnjoj liniji, upravo zbog tog razloga se izmjenama Zakona o trgovačkim društvima iz 2003. godine, se ne razumije./… i 412. je predloženo i propisano i usvojeno u ovom Visokome domu da je za promjenu u vlasničkoj strukturi temeljnog kapitala mjerodavno stanje u knjizi poslovnih udjela. Dakle, ti podaci nisu dostupni nikome trećeme, pa niti sudskome registru. Pa se postavlja pitanje kako ta uopće potvrda može i na bilo koji način spriječiti subjekte o …/Govornica se ne razumije./… ako ima više recimo trgovačkih društava ili …/Govornica se ne razumije./… više trgovačkih društava. Može jednostavno dostaviti podatke samo o društvima kojima doista uredno ispunjava obaveze, ostale ostaju neispunjeni. Prema tome, doista se postavilo pitanje zašto kada nismo polučili cilj i svrhu sa ovakovim potvrdama inzistirati na nečemu što može imati kontra efekt, a nismo se uvjerili da ima i bilo kakav …/Govornica se ne razumije./… efekt. Dakako, treba ustrajati na tome i pitanje je ovdje postavljeno što treba činiti Registarski sud, a što druge institucije sustava uključujući dakako i primjeni, provođenje kaznenih postupaka, prekršajnih postupaka, pa i revizijskih postupaka kako bismo prisilili našeg gospodarske subjekte zajedno sa svima ostalim čimbenicima društva da uredno i savjesno posluju u gospodarskom prometu. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa.